Sada idemo na točku - Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2009. godinu Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju. Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ivica Buconjić, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Godišnje izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2009. godinu. Polazna osnovica za izradu plana bio je utvrđen minski sumnjiv prostor dana 1. siječnja 2009. godine u veličini od 954,5 km2 planirana su financijska sredstva u iznosu 370 milijuna 226 tisuća 811 kuna, od čega je trebalo biti utrošeno 318 milijuna za poslove razminiranja. Poslovima humanitarnog razminiranja uklonjena je minska opasnost s površine od 37 milijuna 869 tisuća 420 m2, odnosno 37 km2. Provedbom Provedbom općeg izvida smanjen je minski sumnjiv prostor za 24 milijuna 708 tisuća m2 što je ukupno rezultiralo smanjenjem minski sumnjivog prostora u 2009. godini za 62 Do 31.12.2009. godine Hrvatski centar za razminiranje je utvrdio i područja isključivo zagađenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima u veličini od 4 Od ukupno ugovorenih poslova razminiranja u 2009. 28,5% se odnosi na prioritete uz sigurnost, 67,4% vezano je uz socioekonomski razvoj, a 4,1% na ekološke prioritete odnosno prema strukturi površina. Najviše je razminirano poljoprivrednih površina 54%, zatim šuma 12%, okućnice naseljenih kuća 7%, infrastrukturni objekti 5%, turistička odredišta, prije svega nacionalni parkovi i parkovi prirode 4% i ostala nerazvrstana područja, najveći dio opet je parcipirala područje uz granicu 18%. U 2009. godini pronađeno je i uništeno 8671 protupješačka i protuoklopna mina i 1186 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Od ukupno ugovorenih i realiziranih sredstava za radove razminiranja u 2009. godini, kao i prijašnjih godina, najveći izvor financiranja bio je državni proračun Republike Hrvatske koji je sudjelovao u financiranju sa 62% od ukupno planiranih utrošenih i realiziranih sredstava. Pravne osobe odnosno investitori sudjelovali su u investiranju i razminiranju sa 16%, od čega na tvrtku Hrvatske šume otpada 70%. Donacije su sudjelovale sa 14%, dok je zajam Svjetske banke za projekt socijalnog i gospodarskog oporavka , područje od posebne državne skrbi sudjelovao sa 8%. Od planiranih 318 milijuna 157 tisuća kuna ostvareno je 318 milijuna 199 tisuća što je 100% od planiranih sredstava. Prosječna cijena svih ugovorenih poslova razminiranja u 2009. godini bila je 8,18 kuna po m2 bez PDV-a što je povećanje za 5,1% u odnosu na 2008. godinu. Dana 31. prosinca 2009. godine minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske obilježen je sa 16 tisuća 27 oznaka minske opasnosti i u 2009. godini dogodilo se 6 minskih incidenata u kojima je stradalo 7 osoba, od kojih 4 smrtno. Iz ovoga kratkoga izvješća odnosno obrazloženja vidljivo je da je plan za 2009. godinu koji je donesen 2008. godine potpuno realiziran 2009. godine u iznosu, time je Hrvatska još dodatno očišćena od mina za 37 kvadratnih kilometara, odnosno s ovim drugim aktivnostima smanjenjem minski sumnjivog prostora za sveukupno 62 što je sve u skladu sa planiranim aktivnostima i planom uklanjanja minske opasnosti u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, gospodine ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje, kolegice i kolege. Evo minski problem na žalost u Hrvatskoj još uvijek postoji i to u značajnijoj mjeri, iako je od završetka Domovinskog rata prošlo dosta vremena, on još uvijek predstavlja značajan problem i u gospodarstvu, ali i sigurnosni i ekološki problem, i prepreka je još uvijek normalnom i životu i razvoju Republike Hrvatske. Iz izvješća je vidljivo da je na dan 1. siječnja 2009. godine utvrđen minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske iznosio je 954,5 kilometara financijska sredstva kao što je rekao državni tajnik u iznosu 370,2 milijuna kuna, od čega je 318 milijuna kuna trebalo ići na poslove razminiranja. U minskom okruženju to često zaboravimo u prošloj godini živjelo je nešto manje od 800 tisuća stanovnika, gotovo petina stanovnika Republike Hrvatske i to na području 12 hrvatskih županija i 104 jedinice lokalne samouprave. Definirano je više od 10 tisuća različitih minskih poligona, a preko 16 tisuća oznaka upozoravalo je na opasnost. Od ukupnog minski sumnjivog prostora gotovo dvije trećine činile su šume i poljoprivredne površine. Od 1991. godine do sada u tisuću 325 minskih incidenata stradala je tisuću 921 osoba, a od toga 501 osoba smrtno sa teškim tjelesnim ozljedama gotovo tisuću i 100 osoba. Ukupno je stradalo 69 djece, od kojih 12 smrtno u dobi do 18 godina. Izvan minski sumnjivog područja dosad je stradalo 65 djece, uglavnom od neeksplodiranih ubojitih sredstava, a od toga 10 je stradalo smrtno. Stradavali su i civili i pirotehničari, 196 pirotehničara je stradalo. Međutim evo vratimo se na izvješće. Zadaća plana u 2009. godini su bile ukloniti minsku opasnost sa površine od 37,4 i to ta površina je utvrđena ovisno o sredstvima koja su bila na raspolaganju Hrvatskom centru za razminiranje. Sljedeći zadatak je bilo održavati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske, ali i usklađivati aktivnosti i edukacije i pomoći žrtvama mina, te jačati međunarodnu suradnju. Da vidimo što je od toga napravljeno i koliko. Evo pa iz izvješća je vidljivo da kroz 213 projekata pretraživanja i razminiranja u protekloj godini je uklonjena minska opasnost sa površine od 37,8 kilometara koji je rađen u cilju ažuriranja minski sumnjivog prostora i izrade projektne dokumentacije dodatno je minski sumnjiv prostor smanjen za skoro 25 kilometara kvadratnih, tako da je dakle u protekloj godini minski sumnjiv prostor smanjen za ukupno 62,5 kilometara kvadratnih. Analizom izvješća uočeno je također da je u cijelosti uklonjena opasnost s područja ja bih rekla konačno gradova Biograd na moru i Zadra i Slunja također, zatim općina Erdut i Vojnić. Završeno je razminiranje ukupnog minski sumnjivog prostora i nacionalnog parka Krka. Iz strukture pretražene i razminirane površine vidimo da su poljoprivredne površine imale značajna udio, čak 53,6% ukupno razminiranih površina, slijedile su turističke destinacije, infrastrukturni objekti, okućnice, zaštićena područja, ali i buduće poslovne zone. Velik postotak odrađenih površina odnosi se na prioritete dakle vezane uz sigurnost u prvom redu, zatim na socioekonomski razvoj, i u što se tiče poljoprivrednih površina ali i poslovnih zona, ali jedan dio i na ekološke projekte recimo vjetroelektrana Jasenice. vjetroelektrana Jasenice. Iz izvješća je također vidljivo da su kapaciteti koji su bili uključeni u razminiranje u protekloj godini veoma značajni, da se radi o 28 ovlaštenih osoba, 27 komercijalnih i jedna nevladina udruga, 632 pirotehničara, 56 strojeva, i 34 psa. Stručni nadzor provodilo je 12 pirotehničkih nadzornika i 27 pirotehničkih nadglednika. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da treba pojačati nadzor nad kvalitetom radova jer broj ponavljanja poslova iz izvješća, iako ih je u protekloj godini bilo pod navodnicima samo 16, odnosno 3 nakon razminiranja ukazuje zaista na ozbiljnost, a i iz izvješća je vidljivo znači i broj iz izvješća uklonjenih mina i minsko eksplozivnih sredstava ukazuje dodatno znači o potrebi pojačanog stručnog nadzora tijekom razminiranja. Broj u protekloj godini uklonjenih mina je značajno veći nego u godinama prije. Što se tiče financiranja to je godina opet sa najviše osiguranih sredstava iz državnog proračuna 62%, donacije su 14%, zajam Svjetske banke evo veseli me što je končano i on u potpunosti utrošen. Evo ja i sa ovog mjesta se želim zahvaliti svima, posebno onima koji pomažu razminirati prostor Zadarske županije, budući da dolazim od tamo i da sam velik dio svog svog radnog vremena posvetila upravo ovom području. Znači Zadarska županija je jedna od najviše, odnosno županija sa najviše stradalih u Republici Hrvatskoj 285 osoba je stradalo, od toga 100 smrtno. Posebno želim ovdje zahvaliti Kraljevini Norveškoj koja je putem nevladine organizacije u razminiranje Republike Hrvatske uložila dosad 110 milijuna kuna, zatim Vladi Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Kneževine Monako, ali i sredstava Europske unije. Cijena razminiranja kao što je državni tajnik rekao je prosječna cijena razminiranja, u protekloj godini bila je 8,18 kuna po metru kvadratnom i ona je nešto povećano na u odnosu na prethodnu godinu. Ipak je duži niz godina bio trend smanjenja žrtava mina u 2009. godini zabilježen je isti broj nesreća kao i 2008., znači u 6 minskih incidenata stradalo je 7 i upravo ti podaci potvrđuju da minski problem u RH i još uvijek postoji. Također potvrđuje činjenicu da stradavaju i civili i pirotehničari. Podsjetit ću samo da je od '91. do 2010., znači u 124 nesreće, na svom poslu stradalo 196 pirotehničara, od toga 57 smrtno. kolegice i kolege, 2006. godina bila bez stradavanja pirotehničara. A zadnje stradavanje je bilo početkom ove godine u siječnju na području Zadarske županije kada je pirotehničar iz Požege, pokojni Renato Polić Strinić, stradao na području Zadarske županije, a godinu dana prije toga je pirotehničar Zadarske županije stradao na području Sisačko-moslavačke županije. Evo, sa ovog mjesta i u ime kluba HDZ-a želim zahvaliti želim zahvaliti svim domaćim i stranim donatorima koji su dosada na bilo koji način pomagali žrtvama mina u RH. Pohvalila bih, evo iz izvješća je vidljivo da je napravljena i brošura koju sam imala prilike vidjeti, pohvalila bih znači izradu brošure koja sadrži sve zakone i propise koji reguliraju prava žrtava mina i njihovih obitelji. Pohvalila bih također web portal HCR-a koji omogućava uvid u minsku situaciju velikom broju subjekata i na takav način preventivno djeluje na broj stradalih od mina. Klub HDZ-a podržava Izvješće o provedbi humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2009. godinu. ili preporuke da se utvrđivanje minski sumnjivog prostora obavi što odgovornije, stručnije i kvalitetnije jer je upravo to osnova na kojoj se baziraju svi planovi razminiranja jedinca lokalne i područne samouprave. A, kolegice i kolege, upravo o tome ovisi učinkovitost, ali i opravdanost trošenja sredstava kako državnog proračuna tako i donacija. Zatim, da u cilju sigurnosti svih građana RH, a njih je evo rekla sam gotovo petina stanovništva, nastavi se sa održavanjem oznaka koje upozoravaju na opasnost od mina, a one koji ih ne poštuju ili čak uništavaju pozvati da to ne čine jer ugrožavaju život život drugima. Bez obzira što se uklanjaju, što se uništavaju ustrajte na nastavku obilježavanja. Ima još prostora za podignuti postotak donacija i domaćih i stranih, evo koje su dosad iznosile nešto manje od 500 milijuna kuna, znači od postojanja HCR-a, znači od '98. godine, ali mislim da se trebaju koristiti i modeli koje je primjenjivala Zadarska županija. Znači, modeli modeli povećanja sredstava uključivanja u jedan projekt i jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave, stranih donatora, europskih fondova, ali i svih ostalih fondova koji nam stoje na raspolaganju. Očekujemo da provedbu strategije, odnosno novog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja do 2019. godine, znači koji je Sabor donio prošlu godinu, zajedno sa županijskim koordinatorima i i uz suglasnosti sa jedinicama lokalne i područne samouprave provodite sukladno definiranim strateškim odrednicama. Iskoristite maksimalno kapacitete koje imamo jer znamo da su njihove mogućnosti veće. Ali na svima nama je da upozorimo na to, ali osnovni razlog je osiguranje sredstava. Mi kapacitete imamo, znači, kapacitete koristimo onoliko koliko sredstava imamo. Ali i trebalo bi možda bolje pozicionirati i promovirati i promovirati Hrvatski sustav protuminskog djelovanja u svijetu. Imamo domaće kapacitete, imamo strojeve, imamo znanje, imamo tehnologije. Dakle, pred pirotehničarima je još nešto manje od 887 km kvadratnih minski sumnjivog prostora RH. Evo, ja im sa ovog mjesta želim da to obave bez bez dodatnih žrtava, bez ikakvih žrtava. Znači, da ne strada više niti jedan pirotehničar na minskim poljima RH. A budući da ovo izvješće stiže evo u travnju, da je 4. travnja Međunarodni dan svjesnosti, opasnosti od mina, kojeg je proglasila Opća Skupština UN-a, a u Hrvatskoj se obilježava već petu godinu, želim upozoriti i od tu da poštujemo znakove opasnosti od mina, da se ne uklanjaju oznake, da se razminiranje prepusti stručnjacima i da svi zajedno budemo svjesni opasnosti od mina koje će i nakon provedbe plana protuminskog djelovanja zadržati

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju Centra za razminiranje. Ukupno gledajući na protuminsko djelovanje u 2009. godini sukladno planu humanitarnog razminiranja i temeljnim zadaćama plana 2009. godina je u realizaciji i provedbi istih najbolja godina dosada. odnosu na 2008. godinu povećanje razminiranog područja je 20 km kvadratnih. Dakle, jedna četvrtina više. Iz ukupnog ostvarenja u 2009. godini potrebno je istaknuti da je u cijelosti uklonjena minska opasnost sa područja gradova Biograda Biograda n/m i Zadra u Zadarskoj županiji te Slunja u Karlovačkoj županiji kao i općine Erdut u Osječko-baranjskoj županiji i Vojnić u Karlovačkoj županiji. Također, u 2009. godini izvršeno je razminiravanje ukupnog minski sumnjivog područja Nacionalnog parka Krka. Plan je ostvaren sa 101,13%, 101,13%, a zajednici je na uporabu vraćena površina razminiranjem i pretraživanjem u površini 37,87 km kvadratnih što je rezultat rada hrvatskih tvrtki. Redovitim aktivnostima revizije u utvrđivanju jasne i precizne granice minski sumnjivih poligona putem kriterija određenih standardnim operativnim postupcima minski sumnjivi prostor smanjen je općim izvidom za 24,7

Pozitivnom činjenicom možemo smatrati i realizaciju s udjelom 53,6% poljoprivrednih površina prvog reda čemu je svakako doprinijelo povlačenje zajma Svjetske banke. Godina 2009. kao i prethodna sa najmanjim je brojem minskih incidenata dosad. 6 incidenata sa 7 žrtava za kojima žalimo i njihovim obiteljima upućujemo sućut, a riječ je o 4 civilne osobe i 3 pirotehničara. Stradavanja pirotehničara dogodila su se na području grada Petrinje čija Kotor šuma slovi kao najteži prostor po miniranosti i konfiguracijskoj i vegetacijskoj složenosti na tom području. Grad Petrinja ima najveći broj protupješačkih mina u odnosu na protuoklopne mine kao i veličinu minski sumnjive površine. I vjerujemo da će ove godine grad Petrinja biti prioritet u razminiravanju. Uspoređujući ove podatke sa brojem stradavanja na cestama, pružnim prijelazima, padovima i drugim incidentima, uvažavajući činjenicu da je minski sumnjivi prostor dispergiran u 12 hrvatskih županija i 104 grada i općine, možemo ustvrditi da su svi programi i edukacije mnogih udruga i institucija u kojima je uloga Hrvatskog centra za razminiranje koordinativna doprinijela smanjenju minskih incidenta što je planom i bilo zacrtano. Nadalje, interaktivni odnos sa velikim brojem subjekata u procesu revizije općeg izvida također je doprinio tome kao i posebna briga o postavljanju oznaka minske opasnosti kojih je više od 16 tisuća na cijelom prostoru Republike Hrvatske i naravno one se stalno zanavljaju. Neprestano upozoravanje za čuvanje minskih oznaka i molbama da se ne otuđuju čini se sve da građani budu odgovorni i da poštuju prava drugih. Sigurno su i mediji doprinijeli tome, bilo da su sami prepoznali važnost upozoravanja i pisanja o problemu mina bilo u interakciji sa HCR-om u medijskim kampanjama tijekom godine. Smatramo vrlo uspješnim i pozitivnim davanje informacija velikom broju korisnika što je u samom izvješću navedeno. Položaj oznaka opasnostima mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti, prikazan na zemljovidima miniranosti koji su dostavljeni

posebne lokacije, te zemljovida o uključenima i isključenim u minski sumnjivom prostoru. 2009. godinu obilježavaju otvaranje i korištenje niz portala HCR jedinstvene web aplikacije koja je dostupna svim korisnicima u zemlji i a na kojem je moguće vidjeti ažurno stanje minski sumnjiva prostora i njegova obilježenost. Aplikaciju je u 2009. godini koristilo više desetaka tisuća osoba, uključujući velik broj stranaca u turističkoj sezoni. Povlačenje zajma Svjetske banke broj 7283 HR dalo je dobre rezultate u 2009. godini. Omogućilo je razminiranje poljoprivrednog zemljišta prvog reda na okrupnjenim površinama, je njegovo potpuno povlačenje i izvršeno. Riješeni su u zadanim rokovima svi prioriteti javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj za koje su osigurana financijska sredstva. Pozitivnim smatramo dobru pripremu za nadolazeću turističku sezonu, provjerom svih oznaka minske opasnosti i njihovim zanavljanjem, a posebno uklanjanje minske opasnosti kazetnog i drugog streljiva sa većeg broja lokacija u županijama južnog dijela Republike Hrvatske. Iako tu bilježimo pozitivne rezultate i vidimo da su neki prijedlozi kluba HSS-a uvaženi, bili bi najsretniji kada bi sva područja interesantna za turiste bila što prije razminirana. Na području međunarodne suradnje učinjeni su dobri pomaci, prvenstveno osnivanje klastera u humanitarnom razminiranju u koje su uključene hrvatske tvrtke. Naravno uz njih su tu Hrvatski centra za razminiranje i Centar za testiranje, razvoj i obuku. Cilj je uključivanje hrvatskog znanja u pomoć široj protuminskoj zajednici ali i pružanja gospodarske suradnje sa različitim zemljama pogođenih minskim problemima. Održavanjem skupova kao što je bio sastanak u Šibeniku direktora svjetskih centara za razminiranja, Hrvatska je svrstana u red zemlja sa najbolje organiziranim sustavom protuminskog djelovanja. Ukupno je od osnivanja Hrvatskog centra za razminiranje do 31. 12. 2009. godine investirano u razminiranje 3,1 milijardu kuna. Izdvajanje iz državnog proračuna su iz godine u godinu bila veća te su sa početnih 83 milijuna kuna u 1998. godini narasla na 196 milijuna kuna u 2009. godini. Zadnje dvije godine su uz 2002. godinu godine sa najvećim investiranjem u poslove razminiranja. Prosječna cijena svih ugovorenih poslova razminiranja u 2009. godini bila je 8,18 kuna po metru kvadratnom bez PDV-a što je povećanje za 5,1% u odnosu na 2008. godinu. želim ovdje ponovno istaknuti da ljudski život nema cijenu, stoga treba osigurati veća financijska sredstva za razminiranje, poglavito u okviru pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije u kojima bi razminiranje bila komponenta uključena u razvojne programe za koje je razminiranje preduvjet. Također to je važno zbog obaveza i produljenja roka vezano uz Ottawsku konvenciju ali nadasve zbog sigurnosnih, gospodarskih razloga kao i zaštite okoliša. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2009. godinu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Ostvarenje plana humanitarnog razminiravanja u 2009. godini realiziralo se preko 4 područja, a kroz 213 projekata. Eto na prvom području uklonjena je minska opasnost s površine od oko 37,9

Vlada Republike Hrvatske je najavila da će Hrvatska 2019. godine biti očišćena od mina. Ako nastavimo ovim tempom, a izvješće govori o uspješnoj godini, plan se sigurno neće realizirati. Matematika govori da nam je potrebno još najmanje 15 godina uključujući i 2009. da bi se 954 kilometra kvadratna sumnjivog minskog prostora svladalo, a u situaciji da je sav taj minski prostor pokriven minama, bit će nam potrebno još barem 25 godina za osloboditi ga. Na drugom području utvrđena su i obilježena područja isključivo zagađena neeksplodiranim ubojnim sredstvima u veličini od otprilike 4,3 Na trećem području koordinirale su se aktivnosti na području edukacije o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina. A četvrto područje pokrivalo je međunarodnu suradnju. Po strukturi posla razminiravanja učinilo se sljedeće. 53,6% površina činile su poljoprivredne površine. Drugi prioritet bio je razminiravanje šumskih područja, a treći prioritet bile su okućnice naseljenih kuća pri čemu je uklonjena minska opasnost preko 2,6 km2. U 2009. godini poslove razminiravanja obavilo je 28 ovlaštenih pravnih osoba pri čemu je pronađeno i uništeno 3395 protupješačkih mina, 5276 protuoklopnih mina i 1186 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. U izvješću se dalje kaže da je m inski sumnjiv prostor Republike Hrvatske obilježen sa preko 16 tisuća oznaka minske opasnosti, a područja zagađena isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima označena su sa 283 oznake opasnosti. Edukacija o opasnostima od mina u 2009. godini išla je preko niza tribina, radioemisija, web portala, plakata, letaka, filmova, kazališnih predstava. Sve te aktivnosti mi u klubu HNS-a pozdravljamo i želimo da se na njima ustraje. U prošloj godini dogodilo se 6 minskih nesreća u kojima je stradalo 7 osoba, od kojih su trojica pirotehničari. Dakle, u 2009. godini zabilježen je isti broj minskih nesreća i stradavanja kao i prethodne godine što dakako nije dobro. Što bi trebao biti daljnji slijed u izvješću po nama? Detaljnije obrazloženje zašto je došlo do smrtnog stradavanja i što treba poduzeti da takvog stradavanja ubuduće ne bude. Izvješće dalje govori o žrtvama mina i o aktivnostima poduzetim na tom području. Na području jačanja međunarodne suradnje govori se o intenzivnoj suradnji sa 8 zemalja. Sa 4 zemlje potpisan je sporazum o suradnji, a sa dvije zemlje sporazum je sastavljen i očekuje se potpisivanje. U izvješću se govori da je stručni nadzor proveden u 106 aktivnosti pri čemu je u 16 slučajeva utvrđen nekvalitetan rad. Izvori financiranja u 2009. godini za posao razminiravanja bili su 62% državni proračun, 16% dale su pravne osobe od čega najveći dio otpada na Hrvatske šume, 14% bile su donacije i 8% bio je zajam Svjetske banke. Dopustite samo nekoliko riječi o donacijama. Iz izvješća je vidljivo da su donatorska sredstva u 2009. godini realizirana u iznosu od oko 44 milijuna kuna, što je otprilike i bio plan za 2009. godinu, ali to u odnosu na 2008. pokazuje 15% manje sredstava. Naredni podatak govori da je u ukupnom iznosu donacija samo 6% domaćih donatora. Jasno nam je da uzroci leže jednim dijelom u svjetskoj i ovoj našoj domaćoj krizi. Svjesni smo da što će biti manje metara ili kilometara za razminirati to će interes donatora slabiti. Svi ti uzroci daju novu zadaću i pozivaju na veći angažman i naše diplomacije i svih pojedinaca koji moraju iznaći potrebita sredstva i tako poduprijeti nastavak i dovršetak tako važnog posla. Izvješće dalje govori o prosječnoj cijeni razminiravanja u 2009. godini. Evo i moji prethodnici su spomenuli, to je 8,18 kuna po m2 bez PDV-a i kaže se da je to povećanje od 5,1% u odnosu na 2008. godinu. Mi iz HNS-a postavljamo pitanja, koja je najniža izlicitirana cijena u prošloj godini i za koje površine i lokacije. Drugo pitanje, što je Vlada poduzela da se ne mogu desiti damping cijene koje za posljedicu imaju upitnu sigurnost rada pirotehničara i upitnu kvalitetu obavljenog posla. Kako je moguće da je prosječna cijena od 8,18 kuna po m2 gotovo jednaka ili niža cijeni košnje trave? Iz izvješća komunalnih poduzeća možemo nalaziti podatke da je cijena po m2 od 7 do 10 kuna. Ili zbog ilustracije, cijena pranja kvadrata tunela na autocesti plaća se od 50 do 60 kuna. Mislim da je suvišno uspoređivati uvjete rada na tim područjima. Ili, za ilustraciju, cijena po kvadratu u inozemstvu kreće se oko 10 dolara po kvadratu. Područje koje se također spominje u izvješću je područje koje ne zadovoljava po realizaciji, a u pitanju je područje koje se odnosi na razminiravanje vojnih objekata. U tom izvješću navedeni su i razlozi i prijedlozi kako riješiti probleme na tom području. Mi te prijedloge podržavamo. I na kraju, članice odnosno i članovi kluba Hrvatske narodne stranke će podržati ovo izvješće. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite.

o radu Hrvatskog centra za razminiranje u njegovoj sada ćemo reći 12.-toj godini postojanja. Rekao bih da se na neki način u ovih 10 godina ujednačila zapravo razina naših primjedbi na ova izvješća koja su, koliko me sjećanje služi, uvijek bila prihvaćena kao dobra, korektna, pregledna i koja su pokazivala zapravo da je u području organiziranja minskog djelovanja Hrvatska vjerojatno dosegla jednu od najviših razina u rješavanju ovih problema u svijetu i to u onoj mjeri da naša organizacijska znanja i iskustva poslove koji se neposredno vežu za rješavanje minskog problema, a nisu sami poslovi razminiranja smo doveli do mjere da možemo na neki način suportirati, pomagati i ostale zemlje u svijetu koje imaju minski problem, a možemo u budućnosti možda upravo ta znanja i iskustva koristiti kao svojevrsni izvozni proizvod Hrvatske. ovih naših izvješća, ovih naših primjedbi na ova izvješća i neprestano zapravo zazivanje veće brige i odgovornosti države, pa i izdvajanja više sredstava iz samog državnog proračuna, ali i drugih mogućih izvora financiranja, kako bi se minski problem u Hrvatskoj riješio što je moguće prije. Sjećam se 2002. godine, kada sam preuzimao centar, savjet predsjedanja savjetom Centra za razminiranje da smo još uvijek baratali sa nekih tisuću i 300 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora. U ovih 10-ak godina, evo iz izvješća koje imamo sada pred sobom razvidno je da je taj minski sumnjivi prostor negdje pao ispod 200 kilometara, ispod nešto manje od 900 ali iz ove perspektive jer razvidno da ako se istim tempom nastavi razminirati Hrvatska, onda će nam trebati još barem dva puta toliko vremena ako je trećina tek sada riješena, onda će nam trebati barem dva put toliko vremena koliko smo već utrošili, to znači minimalno 20, ako ne i 25 godina da Hrvatsku potpuno oslobodimo ove velike opasnosti, ove podmukle ubojice koje vrebaju na naše sugrađane u svim onim dijelovima, u 12 županija koliko mi se čini u Hrvatskoj koje su još uvijek, se susreću s minskim problemom. Iz ovoga izvješća je vidljivo nekoliko stvari koje su pozitivne. Pozitivno je da su svi planirani, sva planirana financijska sredstva doista i realizirana, dakle da nije bilo unatoč i ozbiljnim poremećajima u financiranju različitih sektora, da se to nije odrazilo na područje financiranja poslova razminiranja, pa niti kada je riječ o najvećem izvoru prihoda, to je državni proračun Republike Hrvatske. Ono gdje smo zabilježili stanoviti podbačaj jesu donacije, ali o tome ću reći nekoliko riječi kasnije. Isto tako čini mi se da je postavljen, uspostavljen dobar balans kada je riječ o teritorijalnoj raspoređenosti poslova razminiranja po svim našim županijama, istina te količine razminiranog prostora variraju u odnosu jedan naprema 7 čini mi se, jer prošle godine Osječko-baranjska županija sa 9 i po milijuna četvornih metara daleko prednjačila u odnosu na ostale županije, kao i Vukovarsko-srijemska, ali kada se pogleda struktura prostora koji se razminirao, a riječ je pretežito u tom dijelu u oranicama koje su nešto manje zahtjevne da tako kažem za razminiranje od nekih drugih dijelova, onda se može razumjeti ta veća zastupljenost ovih županija u u razminiram površinama. Ja bih posebno izdvojio nešto što eto čini razlog za zadovoljstvo ljudi koji 20 godina nisu mogli pristupiti svojim kućama i posebno skrećem pozornost na površine okućnica i naseljenih kuća koje su stvarale ogroman problem za život i za povratak ljudi u svoje kuće u nekim dijelovima Hrvatske čija imena još uvijek zvuče i podsjećaju na vremena rata, jer su bila na crti, prvoj crti bojišnice, veseli me da je naselje Sunja sada lišena minske opasnosti, to je doista rekao bih veliki praznik za sve mještane Sunje, ali je dobro vidjeti da su i Kusonja i Španovica u gradu Pakracu koje se nalaze u samom, gotovo samom središtu grada ili vrlo blizu, dobro nije baš, evo upozorava me kolega ali meni se čini da je to vrlo blizu, riješeno tog problema, kao što su i sela u kojima se očekuje veliki povratak, spominjem Glinsku Poljanu, Slanu itd. i u drugim dijelovima Hrvatske dakako. Rekao bih da je čini mi se uspostavljen nekakav i sada već uhodani obrazac dodjele poslova poslova razminiranja i da ovih 29 tvrtki upravo vjerojatno sukladno svojim kapacitetima i svojim mogućnostima participiraju i nemam ili nismo mi bar kao javnost imali informacije da je tu bilo kakvih problema vezanih za dodjelu tih poslova razminiranja. Dobro je također i to što još uvijek hrvatske tvrtke koje javna poduzeća nisu odustala od svojega participiranja u dijeljenju troškova razminiranja, naročito spominjem Hrvatske vode koje su također uložile značajna sredstva u ovoj godini, te naročito Hrvatske šume koje sa 35, 36 milijuna kuna čine, imaju značajan udio u participaciji dakle tih ukupnih sredstava za razminiranje u Republici Hrvatskoj. Rjeđe o tome govorimo, ali nije loše, barem kad se raspravlja o ovom izvješću podsjetiti da mimo ili dalje od očiju javnosti postoji čitava jedna mreža djelatnosti koje pokreće Hrvatski centar za razminiranje, a tiče se rješavanja problema minskih žrtava, edukacije djece u minski pogođenim područjima, edukacije od opasnosti od mina koje su iskazane ovdje, koje se mjere doista desetinama aktivnosti kao i veliku važnost, veliku poklanja označavanju minski sumnjivog prostora što mi se čini da je u datoj situaciji uz ograničena sredstva doista najbolji oblik preveniranja mogućih smrtnih ishoda i ranjavanja. Ima jedno pitanje, možda je to naprosto koincidencija, možda je to slučajnost, ali me brine da od 7 ukupno stradalih čak je 5 s područja Sisačko-moslavačke županije. Prvenstveno mislim na grad Petrinju, 4 u Petrinji, 1 u Sisku, 1 u Osijeku, 1 u Plitivčkim jezerima. Nije li to možda signal vama u HCR-u da gdje očigledno je veća koncentracija ljudi, gdje postoji veća, kako bih rekao, opasnost da se ljudi ozlijede pa da se to kod planiranja također uzme u obzir. Ako je Kotor šuma problem i u njoj se stradava onda tu Kotor šumu treba staviti u nekakav prioritet jer se ona nalazi doista između dvaju gradova, u jednom gusto naseljenom području između Siska i Petrinje. I taj prostor treba što je prije moguće osloboditi jer ljudski život doista nema cijene. 7 incidenata je točno na razini onoga što smo imali prošle godine. Hvala Bogu, daleko je to od onih vremena s kraja '90-ih kada smo desetinama brojili minske žrtve, 90, 80, 70 itd. Daleko smo od toga, ali teško je podnijeti, teško je podnijeti vijest da i danas dakle, 20 godina ili 15 godina nakon rata još uvijek ljudi stradavaju od mina, ostaju bez dijelova svojega tijela ili bez života. To je doista, rekao bih, krajnje frustrirajuće za sve nas. I sada nešto što me je posebno začudilo i ja bih bio sklon tome vjerovati da je riječ o naprosto previdu Ministarstva financija, a ne svjesno učinjenoj greški. Naime, ovdje smo svake godine zazivali i zagovarali što je moguće stabilnije financiranje. Ja sam već i sebi pomalo dosadan svojim prijedlozima i zahtjevima da se osigura stabilan izvor financiranja u smislu određivanja postotka od 0,4% državnog proračuna koji će se odrediti za razminiranje i koji će jamčiti da će se da će se ta sredstva i kod planiranja moći sasvim sigurno osigurati i kontinuitet rada i tvrtki itd. Ta sigurnost bi puno značila u cijelom ovom poslu i ona bi sasvim sigurno pripomogla i kvaliteti i bržem razminiranju Hrvatske. Dakle, ovdje u Saboru često puta smo čuli i to je opće mjesto da je razminiranje prvorazredni interes RH koji je prošle koji je prošle godine doveden ozbiljno u pitanje. Pa reći ću o čemu se radi. Naime, prošle godine, mislim da je to bio 7. ili 9. mjesec, ne sjećam se, izmijenjen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost kojim su sve donacije, osim zemalja s kojima Hrvatska ima ugovor, a riječ je, kad gledamo zemlje donatore, o Njemačkoj, Americi i Švedskoj, sve druge donacije su isključene iz one grupe donacija na koje se ne plaća PDV. I sad smo došli u jednu apsurdnu situaciju. Apsurdnu situaciju da ove godine od 01.01.2010. godine izmjenom čl. 13. točka 5. Zakona o PDV-u koji je prestao važiti oslobađanje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga u tuzemstvo osim nafte, naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića itd., se dakle oslobađaju, dakle prestaje oslobađanje od plaćanja PDV-a za sve te namjene i za sve te institucije. Drugim riječima, konkretno u ovoj godini u kojoj je, u 2009. je bilo 15% manje inozemnih donacija nego 2008. I to će se nažalost, vjerojatno kako vrijeme bude odmicalo i dalje biti trend. Ove godine plaćanjem 23% PDV-a npr. samo na donacije Vlade Japana i donaciju Kneževine Monako u iznosu od 114 tisuća dakle na tu donaciju, HCR mora platiti, ne iz tih sredstava koja su donirana nego iz svojih proračunskih sredstava ovaj iznos bi se moglo razminirati 115 tisuća četvornih metara. Zbog toga će klub SDP-a uz ovo izvješće predložiti zaključak da se taj taj članak u Zakonu o PDV-u hitno promijeni, da se hitno promijeni jer ja vjerujem da je riječ o greški i da nije postojala namjera predlagatelja da ga u tom smislu onemogući ili

razumije se./… Što ste napisali? Samo trenutak jedan. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ispravit ću netočan navod gdje je kolega rekao da se naselja Kušen i Španovica nalaze u samom centru grada Pakraca, odnosno jako blizu. Nije baš tako, nalaze se na udaljenosti od 2 do 8 km od grada Pakraca na državnoj cesti prema Požegi i evo prošle godine je razminirano dosta površina poljoprivrednih upravo u tim naseljima. Ipak dobro je ovdje spomenut da je razminiranje pomaknuto od centra grada Pakraca, odnosno završeno. I podsjetiti da su minska sumnjiva područja i minska polja bila uz samu ogradu dječjeg vrtića u Pakracu, uz bolnicu u Pakracu i uz velike napore i HCR-a i značajna sredstva državnog proračuna sve je veće područje koje je čisto od mina na području našeg grada. A nadam se da ćemo uspjeti zajedno povući još veća sredstva iz pretpristupnih fondova i što brže razminirati preostalih 55 kvadratnih kilometara na području grada Pakraca minski sumnjivih područja. Hvala. **Šeks, Vladimir Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče i gospodine Jungwirth. Neko jutro smo vas gledali u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" pa smo već neke informacije dobili od vas, ali u svakom slučaju za ovakav materijal sam se prijavio za raspravu, jer je to zaista tematika koja je kako netko reče od prvorazrednog interesa za Republiku Hrvatsku.

Kada uzmemo ukupno površinu Republike Hrvatske onda je to još uvije blizu 2% ukupne površine Republike Hrvatske. I zaista je prvorazredni interes s obzirom na broj stradalih od mina, ove mina, ove humane strane u proteklom razdoblju, a evo i broj stradalih, ozlijeđenih, teško ozlijeđenih ili poginulih u prošloj godini kojih je bilo prema ovom izvješću koje je ovdje priloženo. Dakle, zanimljivo je i to kada već spominjem to izvješće o broju stradalih na području Republike Hrvatske da je to zaista kako kako je rekao kolega Vidović na području Petrinje od ukupno 7 stradalih da je to 4 i jedan na području Siska Jedan teško ozlijeđen je bio na području Osijeka, a jedan smrtno stradao na području Plitvičkih jezera. Nažalost ta crna bilanca se nastavlja, na kraju krajeva to je posao koji je vrlo riskantan, vrlo odgovoran. I onda kada uzmemo ovu cijenu, prosječnu cijenu razminiranja od 8,18 kuna po kvadratnom metru, onda mi zaista padaju na pamet padaju na pamet različite cijene različitih drugih usluga koje su plaćene ili koje se pogađaju po razno-raznim nabavama i vrstama nabava u Republici Hrvatskoj u lokalnim upravama, regionalnim samoupravama koje su zaista, pa onda kada to uspoređujemo onda su zaista ova cijena razminiranja po kvadratnom metru zaista pomalo neću reći smiješna. U jednom gradu u Slavoniji je bila plaćena po jednoj ambroziji pola kune iščupanoj ambroziji, stabljici ambroziji. Pa onda kada vidite da za 16 16 iščupanih ambrozija dobijete jednako kuna koliko i za jedan kvadratni metar razminirane površine, onda je to smiješno. Pogotovo kada se uzmu u obzir i one druge usporedbe sa farbanjem farbanjem tunela, kojega svi Hrvati samo jedno žele, žele farbati tunele, kaže naš bećarac u Slavoniji. Tako da se pitam, pitam se koliko je u korelaciji, koliko je u odnosu cijena razminirane površine od 8,18 kuna po kvadratnom metru u odnosu na kvalitetu rada i u odnosu na treću komponentu a to je sigurnost djelatnika. Jasno da kada postoji 29 tvrtki koje sudjeluju u razminiranju koje su pri Hrvatskom centru za razminiranje dobile svoj dio posla, prema udjelu koji je napisan na stranici 15, pa sam se malo raspitao i o tom udjelu i odnosu između pojedinih firmi. Čak sam dobio informaciju da neki podaci o pretraženoj površini pa i nisu točno ovdje navedeni. Neću sada govoriti ime firme, iako to mogu poslije reći, tako da tih 29 tvrtki koje su ovdje narečene, napisane su izvršile planirano razminiranje u odnosu 100%-tnom iznosu za prošlu godinu. kada gledamo tablice koje govore o razminiranim površinama minski sumnjivim površinama po županijama, onda vidimo određene razlike. želim dijeliti i uspoređivati površine županije itd. ali je razvidno da je u Brodsko-posavskoj županiji jedan podbačaj od oko 11,5%. Dakle realizacija je 88,5% za Brodsko-posavsku županiju. Kada čitamo objašnjenje u svezi toga, jer znamo da Brodsko-posavska županija također spada u jednu od visoko zagađenih županija minsko-eksplozivnim sredstvima, pogotovo u općini Dragalić, u naseljima Gorice, zatim Gornji Bogićevci, zatim ... u općini Okučani Okučani i šuma Prašnik u općini Stara Gradiška. I onda u tom objašnjenju zbog čega je to smanjenje planiranoga za 2009. piše točno da je izvršenje plana umanjeno zbog projektirane površine. Ovdje ću vas zamoliti da mi kažete tko je odgovoran da nije projektirana površina koja je planirana za Brodsko-posavsku županiju u 2010. godini? Jeli to Hrvatsku centar za razminiranje ili pak se radi o lokalnoj i regionalnoj samoupravi koja je vjerojatno trebala izvršiti projekciju koje treba razminirati.

kvadratnih metara, jer je to zaista teško govoriti o milijunima kvadratnih metara razminirane površine. Mislim da je zgodnije govoriti u kvadratnim kilometrima. Dakle, za prošlu godinu kako ovdje piše ukupno je razminirano i vraćeno u uporabu 37 kvadratnih kilometara, od čega Brodsko-posavska županija ima da kažem sudjeluje sa 1,12 Dakle od 37 kvadratnih kilometara, samo 1,12 kilometara kvadratnih otpada na Brodsko-posavsku županiju. Nadalje, u svakom slučaju je pohvalno, a ne bih gledao nekako ljubomorno na površine koje i izvršni plan za 2009. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je taj plan prebačen da kažemo po starinski dakle 157% pa i u Šibensko-kninskoj županiji sa 122%, evo i Osječko-baranjska 111%, Kada se radi o financiranju razminiranja i ovoj, dakle kada uzmemo srazmjer financiranja razminiranja i broj razminiranih broj km2 ili milijuna m2 razminiranih površina, onda zaista se bojim da ova 2019. godina koja je zacrtana kao godina u kojoj će Hrvatska biti očišćena od mina, neće biti dakle to neće biti naš doseg iako bismo svi voljeli, pa makar se radi još o naših budućih 9 godina da se to zaista završi da Hrvatska može biti proglašena zemljom sigurnom od mina i minsko-eksplozivnih sredstava. Netko je računao ovdje da bi to trebalo još 24 godina ako idemo ovim korakom. Što se može učiniti, upravo je dakle financiranje glavni razlog da se možebitno ubrza postupak razminiranja, zaposlimo onda još više djelatnika od onih 623 pirotehničara i ostalih, da bi Hrvatska dosegnula 2019. godinu kao zemlja koja je potpuno slobodna i sigurna od minsko-eksplozivnih sredstava. Uz jasno financiranje iz državnog proračuna postoje također i zajmovi i donacije, ne samo za isključivo rad onih ljudi na terenu nego i provođenje preventivnih akcija i tu je već zaista bogata aktivnost u svezi edukacije o opasnostima od mina i zaista je ta aktivnost vrlo, vrlo raširena, vrlo bogata i mislim da i tome možemo zahvaliti dobar dio smanjenja broja stradalih u odnosu na one protekle ranije godine jer znamo da Centar za razminiranje Hrvatske postoji već evo 12 godina. Kako se domoći sredstava, kako namaći sredstva? I evo gospodin Davorko Vidović je rekao da je zaista da li je omaškom, dakle greškom, ne vjerujem da se radi o nekakvoj bešćutnosti prema ovom problemu hrvatske Vlade i ministra Šukera, ovaj PDV na donacije zaista u svrhu razminiranja bi zaista trebalo razmotriti i pokušati da se to ne primjenjuje na ova sredstva koja idu iz iz donacija, a za razminiranje. Slično se događa i kada gledamo na televiziji akcije ili pozive za pomoć za bolesnu djecu, za pomoć pa onda imate cijenu na ekranu koja kaže poziv 5,50 kuna plus PDV. Zaista je to jedna slična situacija kao i ovdje kada se na donaciju za razminiranje uzme 800 tisuća ili 114 tisuća eura, koliko je iznosio PDV na donacije koje je već kolega prije mene naveo, dakle 800 tisuća kuna ili 114 tisuća eura. Prema tome, to je jedna mogućnost, ne tako ni velika, ali u svakom slučaju je ipak svaka kuna, svaki euro za ovu svrhu za dakle koja je od prvorazrednog interesa za Republiku Hrvatsku vrlo značajna, a pogotovo za Slavoniju i Baranju, za pet slavonskih županija koje imaju više od ukupno 40% nerazminiranih površina u odnosu na cjelokupnu nerazminiranu površinu u Republici Hrvatskoj. Pogotovo to govorim stoga što se radi o o oranicama, šumama, dakle mogućnostima i ekonomske, gospodarske eksploatacije tih površina. U svakom slučaju uvijek se izvješće usvajalo, uvijek je bilo vrlo pregledno, a u nadi da će se povećati izdvajanja i donacije za ovu svrhu, dakle svrhu humanitarnog razminiranja Republike Hrvatske nema razloga da ovo izvješće i ne usvojimo uz evo dobronamjerne prijedloge i u dobroj vjeri da ćemo nešto još i u tom smislu zajedno napraviti. Hvala vam lijepo.

Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Završetkom Domovinskog rata na području Vukovarsko-srijemske županije, pored ratom razrušenih naselja, velike materijalne štete, javio se problem miniranosti i minsko sumnjivih prostora. Prve su procjene oko 157 km2 ili 15 tisuća 700 hektara. Iste se odnose na poljoprivredno zemljište, šumske površine, infrastrukturne objekte, komunikacije, livade i pašnjake. Prve poslove humanitarnog razminiranja i pretraživanja obavljali su djelatnici Hrvatske vojske i policije. Godine 1998. osnovan je Hrvatski centar za razminiranje sa sjedištem u Sisku. Nakon osnivanja centra svi poslovi vezani za problematiku humanitarnog razminiranja, pretraživanja prelaze u nadležnost osnovnog centra. Osnivaju se i komercijalne tvrtke za poslove humanitarnog razminiranja i pretraživanja koje se opremaju potrebnom tehnikom, ljudstvom kako bi poslovi bili kvalitetni i učinkoviti. U prvim godinama poslovi su bili usmjereni na kuće, okućnice, komunikacije i infrastrukturu kako bi povratak prognanika bio siguran i učinkovit. Paralelno se izvode i radovi razminiranja i pretraživanja na poljoprivrednim i šumskim površinama. Veličina izvršenih godišnjih radova uvjetovano je izvorima financiranja ovih poslova. Financiranje razminiranja vrše se sredstvima državnog proračuna, donacijama humanitarnih organizacija, donacijama vlada, institucijama raznih zemalja svijeta koje su spremne uložiti vlastita sredstva za rješavanje problema miniranosti, kako u cijeloj Republici Hrvatskoj, tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svake godine Vukovarske-srijemske županije donosi svoje planove razminiranje koji nakon određene procedure idu u realizaciju u veličinama za koje su osigurana financijska sredstva. Radovi na humanitarnom razminiranju i pretraživanju sustavno se odvija u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U prethodnim godinama veličine površina obuhvaćene poslovima razminiranja bile su različite, ali u prosjeku od oko 280 hektara godišnje bilo poljoprivrednih ili šumskih površina površina p razminiranja i pretraživanja naknadnih spoznaja o nezagađenosti prostora minama metodama isključena prvobitna površina minsko sumnjivog prostora u našoj županiji.

13 općina i tri grada, a to su Nijemci, Jankovci, Nuštar, Bogdanovci, Jarmina, Ivankovo, Markušica, Trpinja, Vrbanja, Tordinci, Privlaka, Gunja i Drenovci, te gradovi Vukovar, Potok, Vinkovci. Na poslovima humanitarnog razminiranja i pretraživanja od osnivanja HCR-a 1998. godine na području Vukovarsko-srijemske županije do sada je odrađeno 308 projekata, te je zajednici vraćeno na korištenje 3 tisuće 544 hektara zemljišta šuma, okućnica, objekata, infrastrukture. U poslovima koji su do sada odrađeni pronađeno je 12 tisuća 642 ubojita sredstva. U strukturi minsko sumnjivih površina veći dio predstavljaju šumska područja 55%, od ukupne površine, dok poljoprivredne površine sudjeluju sa 45%, a ostalo čine livade, neobradive površine i mali postotak objekata infrastrukture. Poljoprivredno zemljište, državno vlasništvo, 2 tisuće 310 hektara, privatno vlasništvo tisuću 240 hektara, sporazum su potpisali i Ministarstvo poljoprivrede, šumarska i vodnog gospodarstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Fond za razvoj i zapošljavanje, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska pošta, Adria grupa, i Privredna grupa, financijska sredstva donirale su još Hrvatska katolička misija iz …/Govornik se razumije./… zajednica iz Australije 20 tisuća kuna, vojni ataše iz Veleposlanstva Njemačke i Italije 15 tisuća 740 kuna. Pored ovih prikupljenih financijskih sredstava fond je potpisao i memorandum o razumijevanju, o udvostručavanju sredstava 3 milijuna kuna s međunarodnom fondacijom za razminiranje i pomoć žrtvama mina ITF-a sa sjedištem u Ljubljani ukupno 9 milijuna 625 tisuća kuna.

Ovo je jedan od pozitivnih primjera suradnje Vukovarsko-srijemske suradnje sa Vladom Republike Hrvatske, lokalnim i međunarodnim zajednicama. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo kad je kolega Mlinarić ovako fino nabrojio sve moguće izvore financiranja od državnog proračuna, donacija, ovog jednog izvanrednog primjera i cijelog niza jedinica lokalne samouprave, na području Vukovarsko-srijemske županije, evo spomenut ću i naše aktivnosti na području Požeško-slavonske županije, gdje su najveće površine zahvaćene minama upravo na području zapadne Slavonije, bojišnice zapadne Slavonije, gradova Pakraca i Lipika, je ostalo više od 60 kilometara kvadratnih nerazminiranog područja i gdje se i mi kao i ostali gradovi i općine okrećemo različitim izvorima financiranja, posebice donatorima gdje imamo izvanrednu suradnju sa predstavnicima HCR-a, praktično dovode nam u naše dvorište donatore iz Europe pa i cijelog svijeta koji su spremni pomoći na različite načine u razminiranju u toj humanoj aktivnosti i na području naše županije, a evo čujem od kolege Mlinarića slično je i na području Vukovarsko-srijemske županije. No ubuduće kako bi htjeli i a hoćemo ubrzati ovaj rok koji je dan ovdje da razminiramo cijelo područje Republike Hrvatske, morat ćemo se okrenuti europskim fondovima, predpristupnim sredstvima i to treba krenuti inicijativa i od gradova, općina, naravno opet uz jedan kvalitetan suport HCR-a koji imamo na raspolaganju, da što više sredstava osiguramo iz predpristupnih, pristupnih fondova Europske unije, kako bi ovaj rok da cijela Hrvatska bude bez mina, da cijela Hrvatska bude razminirana, pa tako i gradovi Pakrac, Lipik, sve dok Vukovarsko-srijemske županije bude što kraći. Hvala. Odgovor na repliku, za Vukovarsko-srijemsku županiju gdje je veliki dio bio pod minama, ali evo svake godine čuli ste da jedan dio sve manje i manje i Hrvatski centar za razminiranje i cijela Hrvatska i hrvatska Vlada poduzimaju sve da što prije nestanu mine iz naših polja, a osim toga i Vukovarsko-srijemska županija kolega je spomenuo projekte, užurbano radi projekte da što više i maksimalno izvuče iz europskih fondova da ne bi sredstva ostala da se što prije i Hrvatska očisti od mina. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10 i 39 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje. Evo poput moga prethodnika uvaženog zastupnika gospodina Mlinarića, naravno da ću i ja se osvrnuti na Vukovarsko-srijemsku županiju, budući da prije svega smo zastupnici svojih sredina, a problem razminiranja je problem cijele Republike Hrvatske ali prije svega problem područja raznih zbivanja Vukovarsko-srijemska županija je po tome naravno u posebnoj poziciji. Meni Meni je, najprije ću reći ovako, drago kad vidim da unatoč recesiji i krizi možemo reći ovako generalno da je ono što je planirano premašeno za određeni postotak. Ovog puta, dakle u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2,7%. Dakle, pokazuje se da i kad je kriza se nešto može napraviti iako bih naravno bio još zadovoljniji da je taj postotak još bolji. Naime, kao što smo već čuli negdje od 1998. kad su zaista postali poznati podaci o minsko sumnjivom prostoru u Vukovarsko-srijemskoj županiji je preko 12 tisuća hektara od čega je više od pola šumskih površina bilo zagađeno minama. Za područje Vukovarsko-srijemske županije i pitanje poljoprivrednog zemljišta i pitanje šumskih površina je prioritetno pitanje jer to su naprosto djelatnosti kojim se najviše i bave ljudi u tim područjima. Dakle, najviše se bave poljoprivredom, a eksploatacija i korištenje šumskog potencijala je u svakom slučaju isto tako, da ne kažem jednako ili nešto manje, važno poput poljoprivrede. Što se tiče 2009. godine mi smo evo prije nekoliko dana i na županijskoj skupštini imali točku dnevnoga reda koja se ticala Izvješća o stanju u razminiranju, a prije nekih mjesec dana smo se evo vidjeli i u Vukovaru na prezentaciji ITF-a, dakle Međunarodne fundacije za razminiranje i pomoć žrtvama mina iz Ljubljane i potpisivanju jednog, rekao bih, dobrog sporazuma o daljnjem financiranju poslova razminiranja na području Vukovarsko-srijemske županije. Što se tiče samih podataka iz ovoga izvješća je dakle vidljivo da je planom za 2009. godinu za područje Vukovarsko-srijemske županije bilo predviđeno humanitarno razminiranje i pretraživanje negdje nešto više od 560 hektara. Ja ću koristiti ove jedinice budući da ljudi koji žive na području Slavonije se lakše snalaze u hektarima nego u milijunima kvadratnih metara i sličnim jedinicama. A razminirano je dakle negdje 575,6 hektara ili kao što rekoh oko 2,7% više od planiranoga. No, kad u to uključimo i opći izvid i isključenih još 816,8 hektara dakle ukupno sa razminiranim površinama to je negdje oko 1392,4 hektara. Ukupno je u 2009. odrađeno 32 projekta za što je utrošeno oko 58 milijuna kuna. Naravno da su poljoprivredne površine i dio šuma najviše zastupljene i ono što je za nas iz te županije ohrabrujuće jeste da je to evo preko 20% ukupnih razminiranih površina na razini RH za tu 2009. godinu. Također je ohrabrujuće to da Vukovarsko-srijemska županija zaista zauzima određenu poziciju, određeno mjesto koje rekao bih i zaslužuje u takvim poslovima pa je u 2009. godini nalazila se dakle na 2 mjestu iza naravno najzagađenije županije Osječko-baranjske s udjelom od oko 15% angažiranih sredstava osiguranih za ove poslove na području RH. No, kad govorimo o sredstvima onda u svakom slučaju najviše sredstava je iz Državnog proračuna RH. Nešto je sredstava donatora, kao što rekoh vidjeli smo na ovoj prezentaciji ITF-a kako to sve izgleda. Nešto je iz javnih poduzeća, europskih i drugih vlada ostalih svjetskih zemalja itd. Na kraju, dakle 2009. godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostalo je još oko 5600 hektara minski sumnjivog prostora. početnoga, od onih početnih površina smanjio minski sumnjivi prostor na oko 46%. Naravno, u tome svemu dominiraju šumske površine sa preko dvije trećine te ukupne površine. Ono što sam i prošle godine raspravljajući u okviru ovog izvješća istaknuo ponovit ću, a to je za istaknuti je Fond za razminiranje Vukovarsko-srijemske županije koji je 2007. godine formiran sa osnovnim ciljem da se maksimalno pomogne proces razminiranja na području Vukovarsko-srijemske županije. Dosada je to rezultiralo donacijama, budući da se on prije svega financira donacijama od nekih 14 milijuna kuna i s time je razminirano gotovo 138 hektara površine Vukovarsko-srijemske županije. Ono što smo evo mi na županijskoj skupštini konstatirali da nas ne zadovoljava, dakle vijećnike iz Vukovarsko-srijemske županije, to je da u 2009. godini nije bilo uplata u fond, odnosno ono što je trebalo biti u 2009. nešto je uplaćeno u 2010., ali naravno da dinamika toga je nešto što bi veselilo svakoga od nas tko je iole zainteresiran za to područje. Također, onaj dio koji nas ohrabruje iz Vukovarsko-srijemske županije to je da smo prema stanju minsko sumnjivih površina gdje smo se krajem 2009. godine nalazili na 7 mjestu prije nekoliko godina smo bili na 4. Dakle, odmiče se to, odnosno čisti se Vukovarsko-srijemska županija i to je ono što u svakom slučaju ohrabruje. Trenutno je na području županije još nekih 16 jedinica lokalne samouprave obuhvaćeno ovom problematikom. Posebno je za istaknuti općine Nijemci, Stari Jankovci, Nuštar, Tordinci i naravno grad Vukovar kao središte još uvijek minski sumnjivih površina. Dinamika se odvija na takav način da pokazatelji kazuju da bi negdje do 2014. godine trebale biti razminirane i pretražene sve poljoprivredne površine, a do 2016. i preostale šumske površine. Ali ono što je problem jeste da je procjena da je za to potrebno oko 250 milijuna kuna. I samo ću se na kraju vratiti na rad Fonda za razminiranje, odnosno na način financiranja, dakle na prikupljanje donacija. U jednoj od rasprava, ranijih ne danas, dakle negdje početkom ove godine je istaknuto da je u 2009. godini su tvrtke u većinskom vlasništvu države ili kako mi obično kažemo javne tvrtke na donacije utrošile oko Preko 50 milijuna kuna, dakle preko 53 milijuna kuna je otišlo na financiranje sportskih klubova, saveza itd. Primjerice više od pola toga je tvrtka Croatia osiguranje. Ja bih bio presretan a vjerujem i sve ostale kolege kada bi nešto iz tih donacija vidjeli u jednom pozamašnijem obliku i u okviru Fonda za razminiranje Vukovarsko-srijemske županije ili u okviru Hrvatskom centru za razminiranje dakle za cjelovitu djelatnost razminiranja. I apeliram na one koji imaju mogućnost utjecaja na te ljude u javnim tvrtkama da obrate pažnju na takav jedan pokazatelj koji za ovu humanu djelatnost nije dobro pokazano. Hvala vam lijepo.

je spomenuo Heffer da upravo razminiranje poljoprivrednih površina je prioritet za županiju iz koje je on. Mislim da je to posebno značajno i naglašeno također i u ovome izvješću da je to vezano za Osječko-baranjsku županiju. I mislim da je podatak koji je vezan da je 111% realizacija u odnosu na planirano za Osječko-baranjsku županiju sigurno ukazuje da upravo je taj prioritet razminiravanja poljoprivrednih površina u najvećim dijelu realiziran upravo u tom području. I sami podaci vezano za čišćenje u Osječko-baranjskoj županiji poljoprivrednih površina ukazuju da se krenulo prema tome, a to znači oslobađanju tih površina od mina, jer upravo smatram da i zemljišta kategorija zemljišta koja se čiste su vrlo kvalitetna i oni kao takovi su značajni za razvoj poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji. Upravo i mogućnost koja postoji, a to je uključivanje tih oranica u ekološku proizvodnju jedan je od momenata i potvrde da to treba nastaviti. I sama Osječko-baranjska županija donijela je odluku da je županija slobodna od GMO-a. prema tome, mješavina odnosno takovog zemljišta, takovog čistog zemljišta i ovakovih odluka sigurno dovodi do toga da će to zemljište biti kvalitetno iskorišteno i da upravo to zemljište će biti na najbolji način upotrebljeno zastupnik Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa uvaženi kolega Bodakoš. Naravno mi koji dolazimo iz Slavonije shvaćamo važnost poljoprivrednog zemljišta prije svega o čemu sam i govorio. Evo ja ću samo radi radi informacije reći preko 12 tisuća hektara koji su bili '98. kao što rekoh poljoprivredne površine su bile na 5 tisuća i 90 hektara i 42%. Sada 2009. od 5 tisuća 600 hektara u Vukovarsko-srijemskoj županiji poljoprivredne površine su tisuću 770 hektara ili 32%. taj trend bržeg razminiranja poljoprivrednih površina nego recimo šumskih površina. Na kraju krajeva evo i tablica 3. koju imamo ovdje u ovome izvješću pokazuje za Vukovarsko-srijemsku županiju gotovo 74% ukupno razminiranih površina u 2009. su poljoprivredne površine, a to je nešto u manjoj mjeri isto tako i slučaj u Osječko-baranjskoj županiji. pitanje poljoprivrednih površina kao prioritet očigledno prepoznato i na razni tijela i organa koje se bave razminiranjem. Doduše nešto je lakše razminirati poljoprivrednu površinu nego šumsku površinu, ali vjerujem da će upravo taj segment biti čim prije razminiran i da će pružiti mogućnost kao što rekoste da više ne budu zagađene od mina, ali nisu zagađene od herbicida, pesticida i ostalih zaštitnih sredstava i da će slijedom toga i biti dobra podloga za razvoj ekološke poljoprivrede. Hvala Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo problem minsko sumnjivog područja je sigurno kočnica razvoja raznih resursa, ali isto tako i mogućnost stradavanja. Pa evo spomenimo podatke o stradavanju od početka imamo tisuću 900 ljudi koji su stradalnici, od tih 460 su smrtnih slučajeva, od njih 59 pirotehničara. Moram spomenuti pirotehničare koji zapravo svakodnevno su u svakoj minuti svoga posla su u životnoj opasnosti. Koncentracija im ne smije pasti. Oni često kažu dok su u svom kvadratu da nemaju nikakvih lutanja misli. Međutim iz ovog izvještaja smo vidjeli da možemo zapravo naslutiti da zbog ograničenja novca sigurno će mine još dugo ostati prijetnjom i naravno stradanja, a isto tako zaustavljanja razvoja raznih resursa. Vidjeli smo iz ovoga izvještaja da iz državnog proračuna za 2009. godinu imamo 62%, zatim pravne osobe 16%, donacije 14%, 8% svjetski zajam, međutim to je za područje posebne državne skrbi. Isto tako je vidljivo povećanje cijene čak 5,1%. Prema tome, što se tiče državnog proračuna mislim da je to nedovoljno sredstava i da se ne može samo bazirati na to, a to je najveći postotak. Trebalo bi se okrenuti europskim fondovima. kroz IPA programski okvir Hrvatskoj je do 2013. godine na raspolaganju 590 milijuna eura. Međutim, problem je što Hrvatska nije tražila uvrštenje razminiranja u prioritete, nego je razminiranje se zapravo pojavljuje kao podaktivnost u realizaciji nekog većeg projekta u sklopu kojeg je potrebno i razminiranje. I mišljenja sam zapravo da u narednom periodu a znamo koja nam je godina zadana u biti treba naći načina u veće uključivanje u europske fondove u rješavanju ovog problema. Jer ovakvim tempom koji smo do sada a čuli smo i iz izvještaja mojih prethodnika, vidjeli smo zapravo da treba puno veći broj godina. Što se tiče moje županije Dubrovačko-neretvanske županije, mogu izreći da u odnosu na druge krajeve, mogu izreći zadovoljstvo. Iz minsko sumnjivog područja isključeno je do ove godine zapravo i Župa dubrovačka i Ston. Evo imam podatke i za prvi dio 2010. 2010. godine da je razminirano 363 tisuće 255 m2. Ostaje znači dubrovačko primorje i općina Konavle. U dubrovačkom primorju ostaje još 2 odnosno u općini Konavle malo više. Međutim, najveći problem je zapravo ovog miniranog područja odnosno sumnjivog miniranog područja, to su u biti ta granična područja općine Konavle i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini. Isto tako znamo da su na tom području mogući i požari, bili su požari, mogući su požari, upravo zbog mina i nepristupačnosti tom području. Jedino tko može gasiti gore su kanaderi i tu zapravo imamo, ponovno se vraćam na fondove IPA jer imamo posebnu komponentu o prekograničnoj suradnji. Ona godina koja je zacrtana kao godina kada bi se trebala naša država razminirati, mislim pitanje je da li ćemo moći do tada ovakvim tempom i ovakvim financijskim sredstvima to postići. I ja se nadam da ćete razmisliti zapravo o primjedbi našeg predstavnika kluba koji je govorio u ime kluba o PDV-u na donacijama, da se zapravo taj PDV ne primjenjuje na ovakva sredstva jer sredstva od 800 tisuća kuna PDV koji je na to ubran, odnosno 114 tisuća nisu mala sredstva. Takva sredstva bi se trebala utrošiti u svrsishodnije odnosno upravo u ovu problematiku o kojoj danas govorimo. Hvala lijepa.

Poslovima razminiravanja u 2009. godini vraćeno je u uporabu površina od 62 tisuće km2 što je prebačen plan za 2009. godinu 101%. U 2009. godini ukupno je obavljeno 307 stručnih nadzora. Na 4247 kontrolnih uzoraka veličine 571 Također u istoj godini pronađeno je i uništeno kao što je već ovdje rečeno 3395 protupješačkih mina, 5576 protuoklopnih mina i 1180 raznih ubojitih, ali neeksplodiranih minskih sredstava. U ukupnom ostvarenju u 2009. godini potrebno je istaknuti da je u cijelosti uklonjena minska opasnost s područja gradova Biograda na moru, Zadra u Zadarskoj županiji, Slunja u Karlovačkoj županiji, Erduta u Osječko-baranjskoj županiji, Vojnića u Karlovačkoj županiji i što veseli također u 2009. godini izvršeno je razminiravanje ukupno minsko sumnjivog područja Nacionalnog parka Krka. I onda u ovom izvješću od stranice 5 nadalje slijedi opis ostvarenja po županijama što je po meni izuzetno kvalitetno učinjeno. Neću, kolegice i kolege, elaborirati svih 12 županija nego bi se vrlo kratko osvrnuo na moju Brodsko-posavsku županiju odakle i sam dolazim. U 2009. godini razminirano je 1 km2 u naseljima Dragalić, Gorice, to je općina Gornji Bogićevci, Žumberkovac u općini Okučani i dijelom sredstava Hrvatskih šuma u šumi Prašnik. Nešto sam htio reći i reći ću nešto o toj šumi Prašnik. Možda kolegice i kolegice niste znali, Prašnik je šuma u Općini Stara Gradiška jedinstven, posebni rezervat šumske vegetacije i jedinstvena prašuma u ovom dijelu Hrvatske gdje su na 53 hektara hektara površine 1400 komada hrasta lužnjaka, bukve visine od 40 m, graba itd. Josip Kozarac je napisao "Tena", "Tri dana kod sina", "Slavonska šuma", ali je napisao i "Mrtvi kapitali". Ja uistinu smatram da je šuma Prašnik da su to mrtvi kapitali, da je to jedinstven park ovakve vrste ovakve vrste vegetacije u ovom dijelu Europe i da kada budemo davali prioritete da uistinu taj jedinstven park, rezervat takve šume u ovom dijelu Europe gdje su hrastovi 2 do 3 m promjera, bukve 70 do 2 m promjera, ne mogu se eksploatirati, a možda bi bilo i dobro razminirati te površine i nasuti šumske puteve i to podsjetiti ili proglasiti posebnim parkom prirode iz razloga jer se nalazi u blizini parka Lonjsko polje. Što se tiče površina u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji preporučam one poljoprivredne površine koje su u ovoj godini 2009. i ovo imaju prioritet da se požure sa razminiravanjem kako ne bi drveće, raslinje, kako bi morali razminirati kvadrat po kvadrat, a inače bi mogli u te površine ući sa strojevima gdje bi pretpostavljam takva vrsta posla bila daleko jeftinija. U ovom dijelu Hrvatske, poglavito vukovarskom području, znamo da je najkvalitetnija zemlja u ovom dijelu Europu pa zašto ne nekomu dati u koncesiju tablu od 12, 13, 20 hektara u koncesiju na 30-tak godina s obvezom da ju 1 do 2 godine razminira i plati to razminiravanje i kako tu tablu izore, podriva i posije kulturu. Jer u ovom dijelu samo nemojte zaboraviti posijati inače je vrlo plodna zemlja. Iz svega narečenog i ja ću podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dvije replike. Prva gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo dobro ste kolega spomenuli da je uklonjena opasnost sa područja gradova Zadra i Biograda na moru. Već kad ste spomenuli ja ću reći da pred ovu turističku sezonu ukazati još jedanput da su sve turističke destinacije na području Zadarske županije čiste, da su sve komunikacije do turističkih destinacija također čiste, a ono što nije čisto, odnosno područje koje je zagađeno minsko eksplozivnim sredstvima da je po pravilima Hrvatskog centra za razminiranje označeno za točno tisuću tabli upozorenja na području Zadarske županije. I još jedno, još jedanput ću spomenuti da je znači bez obzira što se na području Zadarske županije još uvijek nalaze minski sumnjiv prostor od 64 kilometra kvadratnog, a podsjetit ću znači nakon rata je bilo 800 sveli smo te površine na 64 i imamo još prema procjenama HCR-a negdje oko 5 tisuća minsko eksplozivnih sredstava razasutih na području Zadarske županije, želim ukazati da je to područje znači čisto ili propisno označeno sa minsko eksplozivnih sredstvima. Hvala dakako da mi je drago da su površine oko naselja imale prioritet i da je taj posao priveden kraju. Poglavito veseli i to da u našim turističkim i da je taj posao završen zbog sigurnosti osoba, građana i onih koji nam dolaze u Hrvatsku, no međutim opet ponavljam da ne bi zakasnili sa razminiranjem poljoprivrednih površina, da te površine ne bi prelazile iz šikare u šume i da ne bi pravili duplo veći financijski posao kod te vrste posla, preporučam da se površine, prednost imaju površine pod, poljoprivredna površina. Hvala lijepa. I gospodin zastupnik Vlatko Podnar, replika. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega kad govorite o šumi Prašnik, zasigurno da je to onaj jedinstveni primjer šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, u svijetu. Isto tako spomenuo bih i muški bunar, no međutim ovdje ste jednu krivu rečenicu upotrijebili da je spriječena eksploatacija u toj šumi. Budući da je to prašuma onda i služi za znanstveno istraživačke svrhe nema eksploatacije u tim dijelovima šume, međutim problem je onih drugih šumskih površina koje ste i ovdje napomenuli ali isto tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj šumske površine gdje se gubi upravo zbog negospodarenja šumama gubi se kvaliteta tih šuma, gubi se prirast, a u konačnici gubi od toga svega i drvna industrija jer ne dobiva adekvatnu drvnu zalihu, odnosno drvnu masu koju može iskoristi, odnosno preraditi. Još jedan problem je što u šumama i na šumskom zemljištu postoji dosta toga koje su, površina koje su ograničene zbog sumnje u minsko eksplozivna sredstva i zato pozdravljam ovu odluku da se što više toga isključi pregledom i mislim da tu HCR a zajedno i sa Hrvatskim šumama ali i vjerojatno i savjetodavnom službom sve više će raditi i da će tih površina biti manje iz jednostavnog razloga zato što postoje nelogičnosti postavljanja mina na šumama i šumskom zemljištu pa se može to prije isključiti iz minski sumnjivih površina. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Šimo Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Dakako kolega da mi je poznato uz Prašnik muški bunar na Papuku, svakako razminirati ne eksploatirati ova 53,35 hektara ali dolaskom do toga, do tih površina puno treba razminirati i tu eksploatirati. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, pa ono što treba reći na početku je da je prvi plan razminiranja Hrvatske trebao Hrvatsku razminirati do 2010. godine, onda se to odgodilo i sada je po novom planu razminiranje odgođeno do 2019. godine. Ono što moram podsjetiti je da se nastavilo izdvajati sredstva za razminiranje, kao što je bilo u razdoblju od 2000. do 2003. godine, onda bi sigurno do 2010. godine pa neću reći kompletan plan razminiranja Hrvatske do 2010. godine bio ostvaren, ali ne bi imali ovako velikih problema kao što ih imamo danas. do 2003. godine novci za razminiranje su narasli od 200 na preko milijuna kuna u samo toj godini, onda je u ovom kasnijem razdoblju taj novac otprilike negdje varirao na tom iznosu, ali da je istom dinamikom počelo, tj. bilo izdvajanje za razminiranje, tj. rast izdvajanja za razminiranje, Hrvatska bi već bila dobrim dijelom razminirana. No to nije glavni i primarni problem, glavni i primarni problem je što je u tom procesu do sada stradalo 300 ljudi, 300 ljudi je izgubilo svoje živote i ovo je primarni posao za Vladu. 300 stradali je važnije od gole stražnjice na turističkom spotu, to će se svi složiti, 300 ljudi je i poruka za turizam, za Hrvatsku kao turistički brend koja se želi u tom profilu profilirati. Mi ćemo kad uđemo uđemo u Europsku uniju, ja se nadam skoro, biti zemlja koja je na turističkoj karti najbliža našim srednjeeuropskim susjedima ali također zemlja koja ima 857 kilometara kvadratnih pod minskim poljima. U razvijenim zemljama računaju i koliko vrijedi jedan ljudski život pretočen u sve ono proizvodno što, čime on može doprinijeti u svojoj karijeri. Tako je npr. u Njemačkoj procijenjeno da jedan ljudski život u financijskoj slici kroz cijeli život vrijedi oko milijun eura, 300 poginulih u ovom procesu su pola iznosa koje je Hrvatska utrošila na i više od pola iznosa, 60% iznosa koje je Hrvatska uložila na razminiranje a to je 3,1 milijarda kuna. 3,1 milijarda kuna je velik novac, ali očito da nije bio dovoljan i da spriječi ove efekte ljudi koji su mogli biti produktivni, no na žalost više nisu s nama. Ono što fali ovom izvješću i način na koji je napisano je što je sve napravljeno od početka provedbe plana razminiranja. Izvješće je za 2009. godinu, no bilo bi bolje da obuhvaća dinamiku razminiranja kilometara kvadratnih, razminiranja po godinama. Tako bi dobili kompletniji uvid a mislim da je to za zastupnike u ovom Saboru puno, puno važnije. Hrvatski centar za razminiranje je od jedne institucije prerastao, po riječima mnogih, stručne i šire javnosti, u instituciju koja je postala prilično glomazna, u instituciju koja dosta novaca troši na hladni pogon, a po mišljenju Udruge poslodavaca riječ je o instituciji koja je birokratizirala mnoge poslove. Tako su mnogi poslovi razminiranja i bili, mnoge tvrtke koje se time bave bile i do 3 mjeseca bez posla. Upravo zbog birokratskih prepreka tog jednog glomaznog sustava. Ono što Hrvatska mora omogućiti, na čemu je najveća odgovornost Vlade je kako da pomogne, kako da pomogne da se administrativne zapreke i barijere prebrode,a ne kako da one postanu veće jer na taj način će se više km kvadratnih moći razminirati. Ali to nije bitno, bitno je da ćemo spasiti ljudske živote. Ono što također treba reći je da zbog poslova razminiranja i onog što i Hrvatska i predstavlja kao turistički brend u svijetu ovaj zadatak bi trebao biti jedan od primarnih zadataka Vlade i bilo bi dobro da je resorni ministar ovdje kad se govori o takvoj temi. Jer mislim da je u ovom trenutku posao razminiranja, pogotovo kada su mnogi ljudski životi izgubljeni, puno važnija tema od intervencije na nekakve turističke reklame koje uz dužno poštovanje nisu primarni posao ove Vlade. Primarni posao ove Vlade je da čuva ljudske živote i na ovaj način i da brine o funkcioniranju Hrvatske, da brine

Hvala. Pa nije točan, kolega Bernardiću, podatak da se nastavilo sa ulaganjima kao što su bila 2002. godine u razminiranje, da se moglo puno toga više razminirati, odnosno da ne bi danas imali problem ovakav kakav imamo. Trebali bi nas najprije, reći nam podatak koliko je te godine površina razminirano s tim sredstvima, odnosno koliko je od tih sredstava točno komponenta za razminiranje. Da ste to rekli ja bih vam vjerovala, ovako nije točno. Mogli ste se potruditi i naći podatke. Ali u izvješću piše kolega da su uz tu godinu, znači uz zadnje 2 godine su uz 2002. godinu godine s najvećim investiranjem u poslove razminiranja. To vam piše na str. 16. izvješća i mogli ste nam to reći. Evo, Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine tajniče, gospodine ravnatelju, kolege zastupnici. Nekoliko riječi, naravno, o ovoj vrlo zanimljivoj temi. Kao što znamo Hrvatski centar za razminiranje i samo razminiranje je uvijek zanimljiva i nažalost aktualna tema već 19 godina ovdje u zemlji. 19 godina nakon rata mi još govorimo kako razminirati Hrvatsku. I ovo je ključno pitanje kolegice kako razminirati Hrvatsku? Mi to govorimo,a mi ćemo vjerojatno govoriti još idućih 10-ak godina. Istina je da je mnoštvo mina posijano, tenkovskih, pješačkih mina, raznih ubojitih neeksplodiranih sredstava, improviziranih mina i da je zemlja strašno kontaminirana ovim zlom. Po meni to je najgore i najpodlije zlo koje je ikada čovjek napravio. Ali istina je da smo mi u ovih 12 godina otkada imamo Centar za razminiranje, naš Centar za razminiranje, potrošili više od 3 milijarde i 100 milijuna kuna na razminiranje. Kao što smo vidjeli poginulo je 110 ljudi, nastradalo je 296 i više. Puno djece je poginulo, a predviđeni novi plan razminiranja je 2019. godina. To je problem veliki. Podsjećam ovaj Visoki dom da je prvi Nacionalni protuminski plan razminiranja RH predviđao ovu godinu kao krajnju godinu da se zemlja očisti od mina. Znači, mi kasnimo 10 godina, 10 godina, odnosno 9 godina kasnit ćemo za prvim u Saboru ovdje usvojenim protuminskim planom razminiranja. E sada, postavljam pitanje ljudima koji vode HCR, jer ovo je čista struka, to nema veze sa politikom koliko je tko dao jer sve su Vlade davale i davat će sredstva za to. Je li sustav razminiranja u RH dobar, to je meni sad važno pitanje? Jesmo li učinili sve da ovo zlo što prije riješimo? Da ga izbacimo iz zemlje, da ga uništimo? Hoće li novi protuminski plan završiti u blatu kao i stari? To je važno i ključno pitanje ovdje u Saboru. Da li vi garantirate gospodine ravnatelju da sa ovim sredstvima koje danas imamo i koje ćemo imati iduće godine i koja su planirana do 2019. godine da li ćemo uspjeti završiti ovu misiju? To je misija svih nas, to nije misija jedne stranke, nije misija jedne politike, nije misija jednog čovjeka. To je misija svih nas. To je vrlo važno pitanje i tu moramo biti mi odgovorni. Sabor mora biti odgovoran i Sabor mora supportirati ravnatelja HCR-a sa sredstvima, maksimalnim sredstvima koje možemo izdvojiti bez obzira u kakvoj se mi gospodarskoj situaciji nalazili da bi oni mogli funkcionirati brže i kvalitetnije. Pitam se, ako ne uspijemo realizirati plan do 2019. godine tko će biti odgovoran? Koliko će još ljudi nastradati? Koliko će ih poginuti? Koliko će ljudi ostati bez ruku, bez nogu? Koliko će djece poginuti? To je vrlo važno pitanje i o tome moramo razmišljati. To nam mora stajati uvijek negdje u glavi, u mozgu, zato što znamo da imamo još 9 godina, imat ćemo 9 godina kontaminiranog prostora, imat ćemo 9 godina da ćemo svaki dan možda razmišljati o tome da će netko poginuti ili ostati bez noge. Čitajući izvješće stekao sam dojam da u HCR-u nema nikakvih problema. Mene interesira da li su ova sredstva dostatna? Ravnatelju da vi to progovorite. Jel po ovome sada je sve ok, sve je u redu i ono nemamo što vidjeti. Ja bih volio da npr. za razliku kako je to Hrvatska vojska vrlo kratko, ali vrlo precizno i vrlo jasno izvijestila, probleme, prijedloge rješavala. Ja bih volio da u idućem izvješću, to se možemo usuglasiti svi mi, vidimo i taj imamo li problema? Kažem, to je problem svih nas, to nije problem sada ravnatelja HCR-a nego svih nas i kako to svi skupa da riješimo. I to bi bilo dobro i poželjno u buduće izvješće također ubaciti. Mi želimo znati sa kakvim se problemima suočava HCR i da li ima problema. To je važno pitanje. Zato što mi sa vama dijelimo i sve uspjehe i dijelit ćemo sve neuspjehe. Postavit ću pitanje, HCR funkcionira već na ovakav način dugo godina, od našeg osnutka. Ja znam da je on brendiran dobro, ja znam da se po uzoru na naš Hrvatski centar da su Republika Srbija je formirala svoj centar. Znam da imamo puno mogućnosti i da puno danas dijelimo preko te međunarodne suradnje i da imamo stvarno dobar rejting. Ali ja ću postaviti pitanje da li je sada sustav, ravnatelju, preglomazan? Da li se puno sredstava troši na hladni pogon? Oko 40 milijuna kuna? Možda bi trebalo razmišljati o preustroju pa da napravimo aparat brži možda i efikasniji i da bi on u ovoj krizi govorim iz razloga što imamo krizu, što imamo problema, što nam je svaka kuna dragocjena i što bi mogli preusmjeriti jedan ... u čistom razminiranju. Moram postaviti pitanje, što je sa Mungos-om, također isto, on je sada znamo prikeljen na jedan način Hrvatskom centru za razminiranje. Kako funkcionira? To u izvješću baš ne vidimo. Da li se nalazi ponovno u minusu? Znamo kakve smo imali probleme da su desetine milijuna kuna samo od države moralo pisati zato što su sve dosadašnje vodeće uprave Mungosa napravile veliki gubitak. I kako sada funkcionira Mungos? I da li je sve po zakonu čisto kada dvije državne tvrtke imamo jedan Mungos i drugi Mungos kada jedna državna tvrtka može biti podizvoditelj drugoj državnoj tvrtci. I to me interesira da li je to sve pod zakonom moguće. Referirat ću se kasnije. Bili su kod mene iz Udruge poslodavaca i onda su mi kazali nekoliko problema koji oni vide i držim da ravnatelj zna za sve te probleme i mi svi ovdje. Ja mislim da smo mi svi zainteresirani jako za razminiranje i puni smo emocija o toj temi i kažem bez obzira na politike da je to interes Republike Hrvatske čisti interes da se to što prije riješi. Ali ja ne mogu do kraja biti zadovoljan osobno zato što sam vojnik zato što imam puno iskustva sa tim nesretnim minama, puno sam ih stavio i digao iz zemlje i puno sam svojih prijatelja nažalost morao vući i vukli smo ih. Jednoga smo čak 7 sati nosili na dvije puške, a bili smo u dubini neprijatelja jako puno. Naravno da imamo svi emocije i da ne mogu biti zadovoljan zato što je prošlo previše vremena i proteći će previše vremena do 2019. godine, a mi ćemo biti i dalje kontaminirani ovim najvećim zlom koji je čovjek izmislio. Kao što sam rekao bili su mi iz Udruge poslodavaca. Oni se žale da je sustav previše birokritiziran, ja sada citiram, ja ne želim reći da je to tako. Tu je ravnatelj koji je ipak dio sustava i koji je dio nas. Rekli su mi da su prošle godine, tri mjeseca prošla, znači 11. i 12. da nisu radile tvrtke za razminiranje. Ja ne znam to. Da se općenito malo radi zimi u Dalmaciji da su neki projekti većina projekata da je bila u Slavoniji, što je logično. S obzirom da je dolje bilo manje kiše, manje snijega i da je teren tvrđi i pogodniji za razminiranje. Žalili su se također na nadzornike. Ja znam da mi moramo imati čvrste nadzornike, jake nadzornike koje će privatne tvrtke morati nadgledati i da ih nadgledaju ih, da to sve mora biti po pravilu, po struci i po zakonu, ali su se žalili da nisu isti kriteriji. Da jedna tvrtka ima jedan kriterij, a da druga tvrtka ima drugih kriterij. Tu sam otvorio nekoliko tih pitanja i problema o kojima naravno želimo razgovarati i cilj je kako sam rekao da se to što prije riješi, da to zajednički sagledamo za boljitak svih nas. Ja bih volio vidjeti i volio bih čuti ravnatelja što on misli o ovom i što kani poduzeti? Krajnji cilj je svih nas da što prije, što brže, što kvalitetnije riješiti problem razminiranja i minskih polja. Nama je glavni brend turizam, o tome smo već slušali ovdje, ali ljudi koji prolaze kroz Republike Hrvatsku ako idu ovom starom cestom D1 ili ako idu svuda po Hrvatskoj mogu vidjeti jako puno tabli sa znakom puno tabli sa znakom "Pazi mine". To nije dobra poruka i to je jedan razlog više da ubrzamo taj proces da ga dovedemo do savršenstva da se što prije riješimo tog problema. Također ćemo ući u Europsku uniju. Hrvatska Republika je dala ogromna sredstva i sa pravom traži da se problem riješi što prije. Nije dobra poruka ući u Europsku uniju sa 887 kvadratnih kilometara miniranih i sumnjivih površina u Republici Hrvatskoj. Hvala puno. Hvala. Jedan ispravak gospođa zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Kolega Kotromanoviću oznake minske opasnosti su dobra poruka. Nije točno da je to loša poruka. To je izvrsna poruka, jer kada su one na mjestima i na način postavljene kako treba, onda su one izvrsna poruka svima onima koji dolaze u Hrvatsku. Ja sam to i prije rekla. Znači oni su poruka da se tako ponaša jedna odgovorna država. Ono što je čisto je čisto, ono što nije čisto ono je označeno. Tako se ponaša odgovorna država upravo na ovakav način. Kolega Kotromanoviću ja se potpuno slažem s vašim izlaganjem i svime što ste vi rekli. Međutim, ja vam već sada jamčim da posao razminiranja neće biti gotovo do 2019. godine. Neće biti gotov. Zašto neće biti gotov kolegice i kolege vi dobro znate da u ovoj zemlji sve što se može pretvoriti u biznis se pretvara u biznis na jedan negativan način nažalost. Borba protiv ovisnosti pogledajte koliko trošimo sredstava a koliki su nam učinci. Razminiranje, školski udžbenici sve pretvaramo u biznis osim samoga biznisa.

te poglavito sigurnosnih problema stanovništva na prostorima koji su bili u područjima ratnih djelovanja. Velike poljoprivredne površine, šumski kompleksi, granični pojasi i dijelovi obala rijeka su i danas nedostupni zbog miniranosti ili sumnje u njihovu miniranost. U proteklom razdoblju financiranje protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj obavljalo se kroz nekoliko osnovnih izvora financiranja. Prvenstveno iz državnog proračuna, zatim zajmovi Republike Hrvatske kod Svjetske banke, pravne osobe i tijela državne uprave i donatori. Donatorska sredstva za razminiranje, također bilježe rast i dostigla su u proteklom trogodišnjem razdoblju prosječnu vrijednost od 50,6 milijuna kuna godišnje. Do sada donatorska sredstva u ukupnim sredstvima utrošenim za razminiravanje sudjeluju sa 17% od čega na strane donacije otpada 88%. U posljednjim godinama primijećen je također i lagani porast domaćih donacija. Ukupno za razminiravanje u razdoblju od 1998. do 2008. utrošeno je 2 milijarde 780 milijuna kuna. Od početka ratnih djelovanja 1991. do 2008. u minskim incidentima stradalo je tisuću 888 osoba, od kojih 492 smrtno, 103 osobe je zadobilo teške tjelesne ozljede. Jačanje suradnje između subjekata koji provode edukaciju o opasnostima od mina pridonijelo je tijekom godina smanjenju broja osoba koje stradavaju u minskim incidentima. Tako u vremenu od 1998. do 2008. bilježimo 289 stradalih u 211 incidenata. Od ukupnog broja stradalih 106 osoba je smrtno stradalo, a 120 s teškim tjelesnim ozljedama. Programi edukacije o opasnostima od mina pojavili su se u Republici Hrvatskoj kao odgovor na rasprostranjenu zagađenost minama u 12 od 21 županiju. Posebnost im je dvojakost ciljeva, spriječiti nesreće uzrokovane minama i stvoriti trajni program. U Republici Hrvatskoj programe edukacije od mina provode Hrvatski crveni križ, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. A budući da je ugroženi dio stanovništva velik nekoliko nevladinih udruga od kojih ću spomenuti neke, udruga Mine-Aid, kazalište "Daska", Zaklada "Hrvatska bez mina", Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, Hrvatska udruga žrtava mina, Udruga Bembo, Dječje amatersko lutkarsko kazalište "Pinokio" Knin, lutkarska scena MM iz Osijeka, kao dio svojih redovitih programa rada te tako nastoje zajednicu upoznati s problemom s kojim se Republika Hrvatska suočava. Svi ovi programi provode se u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje kao koordinatorom aktivnosti protuminskog djelovanja koji daje potporu zainteresiranim nevladinim organizacijama kako bi razvile vlastite programe o opasnosti od mina te nastoji postići da što više organizacija aktivno sudjeluje i surađuje. Time se povećava trajnost i učinkovitost programa edukacije o opasnostima od mina u Republici Hrvatskoj. Na minski sumnjivom prostoru u Republici Hrvatskoj koji se prostire u 12 županija, odnosno 111 gradova i općina neposredno je od minske opasnosti ugroženo 921 tisuća 253 stanovnika što čini 43,2% ukupnog stanovništva u županijama sa minski sumnjivim prostorom, odnosno 20,8 ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Navedeni pokazatelj nedvosmisleno ukazuje na opasnost kojoj je dnevno izložen velik broj stanovnika Republike Hrvatske te istovremeno utvrđuje jedan od najznačajnijih prioriteta u protuminskog djelovanja u periodu do 2019. godine. U dosadašnjem razdoblju prioriteti razminiravanja bili su obnova kuća, prometne i komunalne infrastrukture na nacionalnoj razini, obnova trafostanice Ernestinovo i pripadajući elektroprijenosnih objekata, izgradnja autoceste Zagreb-Dubrovnik, kanal prvog i drugog reda, nasipi te područja uz naseljene kuće i u neposrednoj blizini naselja. Najveći problem za gospodarstvo su minirano poljoprivredno zemljište te oranice i šumske površine. Jedan od prioriteta na početku procesa razminiravanja bio je i stvoriti uvjete za siguran boravak turista u Republici Hrvatskoj. Tako su u tu svrhu razminirani prostori uz turističke prometnice te minski sumnjiv prostor odmaknut od istih što je omogućilo siguran dolazak turista na željena odredišta. Na području četiriju dalmatinskih županija još je oko 250 m2 površina pod minama, a najviše ih je na području Zadarske županije. Prema Nacionalnom programu protuminskog djelovanja planira se do kraja 2010. u cijelosti otkloniti minska opasnost s područja namijenjenih za obnovu kuća i infrastrukture, a do kraja 2013. iz područja za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Naravno da realizacija plana ovisi o dotoku materijalnih sredstava te o mogućoj iskoristivosti ljudskih i kapaciteta strojeva u protuminskom djelovanju. Na području Šibensko-kninske županije preostalo je otprilike oko 60 km2 minski sumnjivog područja. Uglavnom je riječ o kršnim predjelima oko 85%, dok na poljoprivredne površine u strukturi minski zagađenih površina otpada samo 2,4%. Od 1998. do danas razminirana su i pretražena 19,3 km2 dok se ove godine planira razminirati još 3,8 km2 minski sumnjive površine. Na razminiranje i pretraživanje tla od 1998. do danas potrošeno je oko 250 milijuna kuna. Samo na području Grada Skradina ostalo je 15,9 km2 minski sumnjivog područja. Do sada su razminirana 7,4 km2 i utrošeno je 80 milijuna kuna, a u 2010. planira se razminiranje nešto manje od 1 km2. Nakon što je na skradinskom području razminiran veći dio poljoprivrednih površina dogovoreno je da se intenzivno nastavi razminiranje područja turističke zone Prokljan. Na području Nacionalnog parka Krka ostalo je nerazminirano 26 tisuća m2 površine. Od mina je u posljednjih 11 godina u Šibensko-kninskoj županiji stradalo 10 osoba, od kojih 4 smrtno. Očito je da se proces razminiravanja ne odvija onim tempom kako bismo željeli. Svi snosimo odgovornost za to, jer dok postoji ijedan metar nerazminiranog zemljišta postoji opasnost od stradavanja. Zahvaljujem. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ne znam da li je točno, ali obzirom da se radi o jako, jako ozbiljnoj temi ja ću malo neozbiljno. Da li je stvarno da ste vi danas glavna faca u Hrvatskoj? Ja ne znam, kažu da ste vi glavni danas pa eto meni je čast imati danas raspravu. No krenimo na temu koja je jako, jako ozbiljna i kao što je moj kolega Kotromanović rekao da smo mi svi jako emocionalno vezani uz ovu temu, posebice koji smo živjeli ili živimo u područjima koja su bila zahvaćena ratom ili u blizini tih područja. Znamo da ratovi ne prestaju kada se potpišu primirja ili kada prestanu ratna djelovanja već jednostavno pretvara se u neku drugu formu odnosno kada i poslije rata se događaju mrtvi. Upravo iz ovog izvješća vidimo da je tomu tako i jedan stradali ili poginuli je puno. Zato neću o brojkama, o brojkama se puno govorilo jer one znače nečije ime i prezime nečijeg člana obitelji. Suočeni smo činjenicom da nemamo stabilan sustav financiranja iz državnog proračuna koje bi bitno dale na brzini razminiravanja, ne samo da nemamo stabilni sustav nego su i smanjena sredstva iz proračuna. $ je prepoznata kao međunarodni partner u prepoznavanju opasnosti od mina, potpisnici smo Ottawske konvencije, jedina smo zemlja van sjedišta UN-a, a da nismo iz grupe zemalja trećeg svijeta koja je dobila organizaciju međunarodne konvencije 2004. godine opasnosti od, odnosno o opasnostima od mina kada se razgovaralo na toj konvenciji. No na žalost uz ogroman trud ljudi koji su radili na lobiranju da se ta konvencija uopće održi u Hrvatskoj i da se skrene na razmjere problema minskih minskih polja u našoj zemlji i kada smo dobili organizaciju održavanja konvencije, a ne mogu da ne spomene ogroman trud gospođe Dijane Pleštine u cijeloj priči, bavili smo se svima oko te konvencije, samo ne suštinom. Da li su trebali biti plakati, da li ide prvo ova zastava ili neka druga, mediji i državni vrh su se pravili kao da ih se ne tiče sama konvencija i sve ono što ona znači, već su samo promatrali gdje će se pojaviti organizacijska greška i tu je bila naša najveća greška. Bavili smo se sami sobom, a problem se tiče još jedanput ponavljam svih nas. No vratimo se u sadašnjost. Osim što su se smanjila sredstva iz državnog proračuna, smanjile su se i donacije. Imala sam prigodu razgovarati sa nekim donatorima koji su se uključili u financiranje, Centra za žrtve mina, svi su oni zainteresirani za pomoć na ovom području, ono očekuju i veću zainteresiranost nas samih, spomenimo samo PDV. Nisu samo dovoljne humanitarne akcije, mišljenja sam da bi više trebalo uložiti u edukativne programe ali i procese rehabilitacije. Gospodine državni tajniče ne znam da li vam je poznato da u Hrvatskoj postoji odbojkaška liga u sjedećoj odbojci koja okuplja 12 ekipa, negdje oko 150 aktivnih odbojkaša, uglavnom sastavljenih od mladih ljudi koji su zbog stradavanja od mina ili sličnih naprava ostali bez donjih ekstremiteta. Na žalost nitko nije prepoznao taj način rehabilitacije kroz sport, te su prepušteni sami sebi. To bi trebao biti proces koji se veže na edukaciju, a kada se stradavanje dogodi na dobru i kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju, no ne smijemo zaboraviti ni na ovaj socijalni aspekt, uglavnom oni se financiraju na lokalnoj razini, a znamo i sami da jesu i tu srezana sredstva. I na kraju oznake. Ja sam iz okolice Zadra, odnosno iz Ražanca, dakle uz sam rub ratnih događanja. U akciji Maslinica na par desetina metara od moje kuće bačen je orkan, i sada imamo situaciju orkan je bačen 24.2.19993., pirotehničari su dan poslije izišli na teren, otklonili tzv. zvončiće, nakon toga ništa sve do svibnja prošle godine pred sam početak turističke sezone. Uz pašku cestu, u naselju Škulići, dakle baš uz samu cestu stavljene su velike table opasnost od mina. Kontaktirala sam sve nadležne, zašto su nakon toliko godina stavljene table, rečeno mi je da je bila dojava, no nakon toga nitko više nije izišao na teren, dakle prošlo je godinu dana da pregleda teren, da li stvarno postoji opasnost ili je netko samo tako dojavio. Uglavnom, Hrvatski centar za razminiravanje kaže da ne može bez policije, policija kaže da ne može bez centra i tu se vrti problem već godinu dana u krug. Napominjem da već 17 godina, po tom području i tim putem ljudi odlaze u vinograde, da je uz sam rub ceste logično mi je ako je područje sumnjivo da se označi, no nijemi logično da nitko nakon toga nije došao, još jednom pregledao sumnjivo područje, obzirom da se nalazi u naselju, dakle s jedne i dru ge strane su kuće, ljudi odlaze u polja, također u blizini su ovce, sad je sezona šparoga, ljudi odlaze i u šparoge i više nikoga, apsolutno nikoga nije briga da li postoje zvončići ili ne, jer eto oni tu svaki dan prolaze. Kako nekome od 80 godina objasniti, mogli ste tu 17 godina hodati ali sada više ne možete. Nitko ljudima koji tu žive nije objasnio o čemu se radi, zašto oznake nakon toliko godina i naravno da ljudi ignoriraju takve oznake. Tako se ne ponaša odgovorna država kako tvrdi moja cijenjena kolegica. Negdje im u glavi zvoni Zakon o golf igralištima, ali i Agenciji za prodaju neobradivih površina, a ovdje živi uglavnom staračko domaćinstvo. Ne bih stvarno htjela da se ove oznake zloupotrebljavaju. Hvala vam lijepa.

Impresioniran sam. Završni osvrt, državni tajnik Ivica Buconjić.

ovaj problem minske zagađenosti Republike Hrvatske nema nikakav politički predznak, nikakve političke boje, stranačke boje i da smo svi zajedno svjesni da je to jedan od problema kojemu svaka Vlada treba dati prioritet, zbog toga što on predstavlja opasnost za sve građane Republike Hrvatske gdje postoji ta minska opasnost. Ja bih rekao da da je većina zastupnika u svom govoru primijetila i uočila da unatoč krizi, recesiji izdvajanja za razminiranje u Republici Hrvatskoj prošle godine nisu osjetile te probleme i da je plan ostvaren u stopostotnom iznosu i da nije bilo smanjivanja i izdvajanja novčanih sredstava za rješavanje protuminskog djelovanja u prošloj godini u skladu sa planom za 2009. godinu. Isto tako prema nacionalnom programu protuminskog djelovanja za razdoblje 2010. do 2019. godine ja mislim da je ovaj problem objektivno sagledan i da je u tom nacionalnom programu koji je donijela Vlada 2008. godine apsolutno utvrđen realan okvir, prije svega vremenski i financijski u kojem će se problem zagađenosti mina Republike Hrvatske do 2019. godine kao krajnje godine i realizirati. Hrvatska sigurno ima znanja, Hrvatska ima i potrebne resurse i ukoliko se budu osigurala sredstva planirana tim Nacionalnim programom problem razminiranja Hrvatske će sigurno i biti riješen do 2019. godine kako je Nacionalnim programom to i predviđeno. Ovdje su izražene određene sumnje ili kritike u pojedine sudionike ovoga procesa humanitarnog razminiranja pa je spomenut i HCR. Bilo je pitanja da li je to preglomazan aparat? Da li ima previše birokratiziranja? Bilo je tu i nekih primjedbi koje su prije svega primjedbe HUP-a, odnosno trgovačkih društava koja sudjeluju u procesu razminiranja. Međutim, ja bih rekao da moramo voditi svi skupa računa o tome da je ovo model koji je prepoznat i priznat u svijetu koji nije dokraja komercijalan upravo zbog toga da bi se ovaj posao obavljao na jedan prihvatljiv način u okviru raspoloživih sredstava. Budući da se najveći dio tih poslova i financira iz državnog proračuna, a manjim dijelom iz donacija i drugih izvora. Sigurno već i ove godine da su poslovi krenuli sukladno dinamici i planu za 2010. godinu. Uvijek ima problema poput vremenskih neprilika, poput nekih drugih objektivnih faktora koji utječu na ovaj proces. Ali će sigurno plan i za 2010. godinu biti realiziran u 100%-nom iznosu kao i 2009. godine. A duboko se nadam da će i cjelokupan proces razminiranja Hrvatske biti realiziran sukladno Vladinom Nacionalnom programu protuminskog djelovanja do 2019. godine. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Jedna obavijest. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gospodin zastupnik Petar Selem, sazvao je sjednicu odbora u 13,30 sati u dvorani "Janka Draškovića" 202/2.